Vi mislite da je primereno da u ovom domu iznosite ovako otvorene pretnje. Vi mislite da je to primereno, vi ne pretite ovim ljudima ovde, ne pretite ni ovim ljudima ovde, vi pretite svim građanima Republike Srbije koji su glasali za ove ljude. To je preko dva miliona građana. Vi pretite

sceni koji će da se bori protiv rijalitija tako što će da se udruži sa tvorcem rijalitija, ocem rijalitija u ovoj zemlji. Za demokratiju će da se bori sa onima koji su stranci, čije je ime promenio, oduzimali mandate u Skupštini Srbije. S njima će ruku pod ruku da se bori za demokratiju, koji su tadašnjeg lidera hteli da hapse, a njega za tog lidera baš briga. On je novog lidera našao, pa sad može kako hoće i onda dolazimo do vrhunca licemerja, da nam o identitetu, da nam o srpskom narodu govori onaj čiji pododbornici u Novom Sadu nisu hteli da glasaju za izgradnju crkve posvećenu mučenicima koji su stradali u novosadskoj raciji i evo ga ovde listing sa glasanja. Između ostalog, upravo ovi ljudi nisu glasali za izgradnju crkve mučenicima novosadske racije.To je taj patriotizam, a onda će dalje taj patriotizam da širi po srpskoj Vojvodini u koaliciji sa Dinkom Gruhonjićem, Brajanom Brkovićem i LSV-om, sa svima onima sa svima onima sa kojima je govorio kako neće, ali to nije preletanje. To je časna, dosledna, to je principijelna politika koju mi ne možemo ni da razumemo, jer to je ipak Sorbona, to se tamo uči. Mi ovde ovako slabi, neuki, ne možemo to ni da shvatimo. Isto tako na Sorboni se verovatno uči

i najzad, evo vam ga, tekst koji je u „Radaru“, koji nije naš nedeljnik, pisala Dora Bakojani. Ni reč nije napisala ono što tvrde Miloš Jovanović i Aljbin Kurti. Nigde nije rekla Aleksandar Vučić, vi, Srbija ste potpisali ili prihvatili sporazum po kome Kosovo može da uđe u Savet Evrope.Naša borba protiv ulaska Kosova u Savet Evrope, lažne države Kosovo u Savet Evrope pokazuje da taj sporazum takozvani za nas u tom delu ne postoji i na kraju samom, dakle, citirajte izjavu predsednika Vučića onako kako je rekao, nemojte da izmišljate i da kratite.Dakle - spreman sam da radim na konceptu ponuđenog plana za Kosovo, Kosovo, uz jasno određena ograničenja. Ovako se laže narod, ovako se obmanjuje narod, i ovo rade licemeri i lažovi.

Izvolite, gospodine Marseniću.Povreda Poslovnika, pretpostavljam.Hajte, recite mi koji član? **Predrag Marsenić** Dakle, ako želite da učestvujete u raspravi, treba da siđete dole. Mislim da ste u jednom trenutku u vašem izlaganju kada ste odgovarali gospodine Jovanoviću,

i mislim da nije bilo potrebe da sada ulazimo u tu vrstu odgovaranja, jer niko nikome ovde nije pretio. Svi treba da snosimo odgovornost za sve naše postupke, koliko mi, toliko i svako od vas.Neću tražiti da se glasa po ovom članu, ali zaista apelujem da nastavite onako kako ste radili do sada i da ne pravite ovakve greške. Hvala vam. Hoću, trudiću se, ali ovo je bila otvorena pretnja i kada kao predsednica Narodne skupštine ne reagujem na to da je nešto otvorena pretnja, onda zaista nemam potrebe da sedim ovde, a ovo je bila otvorena pretnja. Bila otvorena pretnja i bila je ponovljena nekoliko puta pretnja, tako da, to nije bilo tako izgovoreno, ali sve je u redu, svako snosi svoju odgovornost i ja se nadam, na kraju krajeva, građani će odlučiti i reći koja je i čija odgovornost.Izvolite.Reč ima Miloš Vučević. Hvala lepo, predsednice.Mislim da ste ovaj govor trebali da održite pred ogledalom i sve ovo što ste navodno nama poručili, trebali ste sebi da poručite. Baš ste vi pali na principu ili na pitanjima doslednosti morala, baš ste vi pali na tim osnovnim postulatima koje nama spočitavate da navodno ne čuvamo ili ne borimo se dovoljno za državu, pa vi ste deo politike, vi ste deo politike, vi ste neposredni učesnik u onoj politici koja je ostavila katastrofalne posledice za Republiku Srbiju i čiju cenu i dan danas plaćamo.Vi govorite o kršenju Ustava ili kako ste rekli državnom udaru od predsednika Republike, pri tome potpuno netačno iznoseći ono što se desilo prilikom razgovora oko nemačko-francuskog predloga, odnosno Ohridskog sporazuma. Nikada niko nije potpisao, nikada predsednik države nije rekao da je to prihvaćeno, nego da je za nas to prihvatljivo kao polazna osnova za dalje razgovore, ali da Srbija kaže postoje crvene linije za nas, a to je da Kosovo i Metohija ne mogu biti ni de jure ni de fakto priznati kao nezavisna država.Nema nikakvog prihvatanja nezavisnosti Kosova. Sada ću vam reći, vam reći, da vas podsetim kada se zaista odigrao državni udar kako ga vi definišete i udar na ustavni i pravni poredak naše države. tada lider vaše partije i predsednik SRJ Vojislav Koštunica je sa Havijerom Solanom, a Havijer Solana je bio generalni sekretar NATO alijanse kada su nas bombardovali i vršili NATO agresiju, otimali na KiM i Milom i Milom Đukanovićem potpisao tzv. Beogradski sporazum. Time ste otvorili vrata ocepljenju Crne Gore. Time je Srbija posle viševekovne borbe izgubila izlaz na more. Time ste dali argument onima koji kažu da ne važi više Rezolucija 1244, jer nema SRJ, jer nema Crne Gore više u zajednici, pa nema ni pravila da Kosovo mora da ostane u sastavu Srbije. Pa vi ste deo Vlade i vlasti i politike koja je pustila na slobodu 1800 terorista, najgorih šiptarskih terorista ubica Srba, ljudi koji su proterivali Srbe sa KiM, ljudi koji su ubijali naše vojnike i policiju.

ono što neko vidi kao nezavisnu tvorevinu u našoj južnoj pokrajini, odnosno KiM. Prosto, sve što ste rekli treba da kažete sebi, a ne nama. I ko ste vi ko ste vi da držite moralna predavanja ko treba ili sme da bude član neke stranke i ko ste vi da kažete ko je preletač? Zar niste vi preletač ili ovi što su danas sa vama u koaliciji? Zar niste vi iznosili jedni o drugima sve najgore i najopsurnije ocene? Zar niste najgore karakterisali one sa kojima ste danas na zajedničkim listama? Zar niste vi učinili ono što ste nama zamerali, a navodno tvrdili da vi nikada nećete uraditi, upravo spojivši se sa onima koji tvrde da je Kosovo nezavisno, da je Srebrenica genocid, da treba da idemo u NATO alijansu, da treba crkve srpske skvotovati i praviti pabove, da treba poništiti srpsku istoriju i tradiciju, a vi ste tobožni patriota.Videli

To je vaše dostignuće u borbi za KiM. Još ste pustili najgorih 1800 terorista na slobodu i nemate moralni problem, nemate problem doslednosti da nama spočitavate te katastrofalne političke poteze koje i danas Srbija plaća.Ovo što ste rekli na početku oko incidenta dok sam čitao ekspoze, pa sa tim čovekom ste vi potpisali pre neki dan koalicioni sporazum. Sa tim čovekom idete na lokalne izbore. Sa tom strankom i tom politikom idete na lokalne izbore, vi koji se odričete ili kažete da se moramo odreći jugoslovenstva, pa idete idete sa ovima koji pričaju da smo reakcionarna ili najreakcionarnija Vlada i da nas treba likvidirati kao što je nekad bilo na Golom otoku. Sa njima ste napravili koaliciju i opet bacate prašinu u oči srpskoj javnosti, prikazujući se da tobož patriote.Nema tu P od patriotizma kod vas. Sve što ste radili dok ste vodili državu je bilo pogubno za nacionalne i državne interese, narodne interese Srbije i to ćete i sutra uraditi, samo varajući građane da ih uverite kako ćete vi zaboga čuvati državu bolje nego što danas radi Vlada i što radi predsednik, što apsolutno ne odgovara istini.Mislim da Aleksandar Vučić radi na najbolji mogući način na očuvanju države Srbije, čuvajući našu političku nezavisnost i vojnu neutralnost, čuvajući naše vitalne nacionalne, državne i narodne interese, čuvajući KiM u gotovo nemogućim uslovima, a i te uslove ste i vi međusobno, odnosno pravili upravo direktno prouzrokujući sve ove posledice koje danas imamo.Nije fer i nije pošteno i svakako nije istina da to spočitate nekom drugom, nego ste to morali reći prvo sebi i zato vam kažem, ovo što ste danas govorili za skupštinskom govornicom trebali ste da stanete ispred ogledala i sebi da kažete. Bogu hvala, Srbija je danas daleko snažnija, ima odgovornu i stabilnu vlast, ima poverenje građana u ovo što radimo i siguran sam da će Srbija u svim ovim geopolitičkim okolnostima, u ukupnom ambijentu i regionu i pre svega po pitanju KiM čuvati našu državu i da ćemo čuvati naš narod, jačajući vojsku, jačajući ekonomiju tako što će rasti i plate i penzije i da se borimo za više dece, da se borimo da nas bude, razvijajući infrastrukturu i nikad ne zaboravljajući šta su naši državni interesi, a naš vitalni državni interes je da čuvamo KiM, kao što nam je bio državni interes da čuvamo i zajednicu sa Crnom Gorom, jer da danas imamo izlaz na more, da je danas Crna Gora sa nama, mnogo bi lakše dobijali ono što treba da dobijemo. Mnogo bi lakše branili situaciju oko Rezolucije 1244. Bili bi snažniji. Bili bi u mnogo boljoj poziciji da čuvamo i pitanje i da se borimo za pitanje KiM.Vi ste porazili srpske nacionalne interese, vi ste predali i Crnu Goru i pokušali da predate Kosovo i Metohiju i u dobroj meri učinili. Danas je druga stranica istorije srpske, danas je druga istina, odnosno prava istina, danas je Srbija snažnija i bolje organizovana, stabilnija, bolje pripremljenija, sa jasnom vizijom i politikom da čuva državu.A vi ovo što ste nama rekli, posle onoga kad završite sa sobom, recite ovima sa kojima ste napravili koaliciju da li je Kosovo i Metohija Srbija, da li smo se branili ili smo vršili genocide, da li je trebalo ili nije trebalo da ode Crna Gora, šta je sa jugoslovenskim pitanjem i šta je sa položajem srpske crkve. To raspravite u vašoj koaliciji koju pravite i koju ste napravili, a nemojte se nama obraćati i nemojte nama držati moralne pridike, jer nemate moralno pravo na to, a istina je jedna i jedina i neka večno živi Srbija.

Hvala vam mnogo.Zaključujemo za danas i nastavljamo rad sutra u 9.00 časova ujutru.Hvala vam.